preskačemo i prelazimo na točku 10. To je - Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske, o ulozi Vlade Republike Hrvatske na stvaranju uvjeta za smanjenje nelikvidnosti u sustavu Predlagatelj 27 zastupnika kluba SDP-a. Zastupnici Hrvatskog sabora podnijeli su ovu interpelaciju temeljem čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Žele li se predstavnici predlagatelja očitovati? Da. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec, izvolite. Klub SDP-a izašao je sa interpelacijom o radu Vlade, odnosno ulozi Vlade koja ima za predmet ulogu Vlade RH na stvaranju uvjeta za smanjenje nelikvidnosti u sustavu. Brine nas što u platnom sustavu nelikvidnost traje jako dugo. 18 mjeseci kontinuirano raste nelikvidnost u sustavu. Mi smo već u 6 mjesecu prošle godine analizirajući negativnosti, odnosno rast nenaplaćenih obveza izašli sa zakonom u kojem smo predlagali da Vlada skraćuje rokove plaćanja koje se odnose na plaćanje iz Državnog proračuna, odnosno da osigura da u kraćim rokovima plaćaju poduzeća, institucije u državnom i pretežito državnom vlasništvu. Nelikvidnost i neurednost plaćanja obveza jedan su od najvećih problema hrvatskog gospodarstva. Iako naš Zakon o obveznim odnosima propisuje rokove plaćanja u poslovnim transakcijama one se ne poštuju i ne sankcioniraju. Vlada je krajem veljače 2009. godine u svom paketu antirecesijskih mjera, između ostalog, utvrdila obvezu osiguranja likvidnosti javnih poduzeća, a time i privatnog sektora, skraćenjem rokova plaćanja javnih poduzeća te štednje na svim razinama u tim tvrtkama. To je bila mjera broj 3. Dakle, vrlo visoko rangirana. Da se ova mjera nije provodila i ne provodi na zadovoljavajući način govore statistički podaci o drastičnom rastu nelikvidnosti u sustavu. Ja ću … /Govornica se ne razumije./… samo nekoliko razdoblja u 2009. godini. Tako npr, u travnju 2009. godine 9 mjeseci za redom raste broj insolventnih pravnih osoba. Tada je registrirano gotovo 22 500 insolventnih tvrtki u kojim je bilo zaposleno 41 tisuća radnika. Dospjele obveze tada su dosegnule 16,2 milijarde kuna. U srpnju 2009. godine trend je nastavljen. Broj insolventnih, pravnih i fizičkih osoba ima sve bržu dinamiku u odnosu na prethodna razdoblja. Nepodmirene naloge tada ima već 23 i pol tisuće pravnih osoba sa nešto manjim brojem zaposlenih od 38 tisuća 600. Međutim, iznos dospjelih nepodmirenih obveza tada je već iznosio 18,2 milijarde i u odnosu na isto razdoblje prošle godine bio je povećan za gotovo 6 milijardi ili 48%. Samo u jednom mjesecu, dakle u srpnju u odnosu na lipanj iznos nepodmirenih obveza povećan je za 993,9 milijuna kuna, tada raste i broj insolventnih fizičkih osoba koje su krajem srpnja ih je bilo 34 tisuće 148, a to je uglavnom taj ili nešto veći broj tada nezaposlenih. Njihove su se nepodmirene obveze tada dosegle iznos od 4,6 milijardi kuna. I sada kraj 2009. godine iznos nepodmirenih naloga iznosi 27,1 milijardu kuna. Treba reći da vjerojatno to nije konačan iznos, jer mnogi poduzetnici ne poduzimaju sudske mjere za prisilnu naplatu potraživanja jer to znači prekid poslovnih odnosa. Tada to je bilo, taj iznos iskazalo je 27 tisuća insolventnih pravnih subjekata u kojima je bilo zaposleno 48 tisuća 500 radnika, pa su ta radna mjesta potencijalno ugrožena. Iz njih će se u narednom razdoblju ili već u ovom razdoblju se regrutiraju nezaposleni koji će neko vrijeme zapravo teretiti i proračun jer će se naći na Zavodu za zapošljavanje nekoliko mjeseci primati određeni iznos naknada. U godinu dana broj insolventnih pravnih osoba povećan je za 1/3 broj broj obrtnika za ¼ a iznos ukupno nepodmirenih tako iskazanih obveza za 50%. Nastavljen je i trend nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa koji su u srpnju u odnosu na lipanj 2009. bile veće za 4,5% i tada su iznosile 9 milijardi kuna. U prosincu one iznose 10.9 milijardi kuna ili 49.6% svih nepodmirenih obveza odnose se na na obveze po osnovi poreza i doprinosa, ili drugim riječima to znači da porezna uprava počinje prisilno naplaćivati takve obveze. Međutim, zabrinjava činjenica da je 70% pravnih osoba nelikvidno zbog obveza nepodmirenih duže od godinu dana ali i raste broj insolventnih osoba čije ili su stare do 60 dana, a to znači potencijalno i njihov problem sa likvidnošću. Dugotrajna i visoka nelikvidnost u Hrvatskoj nije zabilježena unatrag 10 godina. Prisjetimo se kraja 99. godine kada je proračun dugovao blizu 10 milijardi kuna i kada u gospodarskom sustavu više nitko nikome nije plaćao. Slična situacija je i danas. Tada je početkom 2000. godina donesen i poseban zakon gdje su se regulirala potraživanja države prema takvim subjektima. To je bilo moguće pravdati tada i na način da je rat da su mnoge pravne osobe u gospodarskom sustavu bile ili nestale u toku rata, ili su imali određene probleme, tada se kroz taj zakon na različite načine su se rješavala državna potraživanja za oko 23 milijarde kuna. Nakon 10 godina nije moguće na isti način to rješavati, a mi smo već sada došli na gotovo 11 milijardi kuna takvih potraživanja. Potencijalno oni će sada rasti brže kako će sve veći broj gospodarskih subjekata doći u situaciju da ne može isplaćivati plaće pa onda ne isplaćuju poreze i doprinose. Ova situacija direktno utječe na smanjenje gospodarske aktivnosti. Povećanje rokova neplaćanja unosi nered u platni sustav, a ne reagiranje na takve pojave ugrožava aktivne i sposobne gospodarske subjekte i dovodi ih u financijske i poslovne probleme. Posljedica toga je dijelom smanjenje bruto dobiti poduzetnika koji su u prvih 9 mjeseci prošle godine imaju smanjenu bruto dobit za 30%, do kraja godine pitanje kako će to izgledati, uskoro ćemo imati prve podatke za poslovanje za 2009. godinu. Zato treba posebni naglasak dati na osiguranje likvidnosti, jačanjem discipline u financijskom sustavu. Izuzetno je značajno da država osigura pravovremeno podmirenje svojih obveza i obveze državnih i javnih poduzeća. To bi posebno trebalo posebno trebalo uskladiti obveze sa realnim mogućnostima njihovog financiranja što zahtjeva dodatnu daljnju fiskalnu konsolidaciju. prije samo nekoliko minuta raspravljali smo o nalazu Državne revizije koja u svojim nalazima u pojedinim ministarstvima zapravo konstatira kako se stvaraju obveze koje se u tekućoj godini ne mogu plaćati pa se one prebacuju na sljedeće godine. Činjenica je da 5 velikih državnih poduzeća, mi smo ovdje promatrali HEP, HAC, Hrvatske ceste, Željeznice, INA-u imaju sve veće sve veće dugove, koje značajno utječu na likvidnost sustava. Tada smo procijenili po nekim podacima da oni duguju oko milijardu kuna. Istina u svom Izvješću Vlada je to iznijela daleko manji podatak, a ministar Šuker jučer još nešto manje. Međutim, simptomatično je da je da 4 velika državna poduzeća imaju veće iskazane obveze nego potraživanja, što će dodatno utjecati na njihovo poslovanje. Za uredno održavanje sustava platnog prometa nužno je poduzeti rigorozne mjere za neplatiše jer oni zapravo generiraju nelikvidnost i utječu na one aktivne i sposobne. Posebno se to odnosi na državni proračun i državna poduzeća i institucije. Već sam rekla da smo mi 18. lipnja uputili u proceduru Prijedlog zakona o rokovima plaćanja obveza državnih i javnih poduzeća, državnog proračuna i drugih državnih institucija. Nalazi se prijedlog na dnevnom redu, istina još nije došao na raspravu, nadamo se da će u ovoj godini ipak se o njemu raspraviti. Vlada je na predloženi Zakon dala negativno mišljenje obrazlažući da je u tom smislu poduzela odgovarajuće i dostatne mjere a staje likvidnosti u sustavu to demantira, pa je potrebno činiti dodatne radnje da se ublaži stanje i da se i da se sanira postojeća situacija. To je bio motiv zašto smo mi izašli sa ovom interpelacijom. Na kraju te interpelacije mi ustvari ne utvrđujemo odgovornost niti Vlade, niti pojedinih članova Vlade nego želimo da Sabor o tome raspravi i donosi određene zaključke. MI predlažemo 6 takvih zaključaka, pa ću ih ja ovdje pročitati. Prvo, da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da osigura podmirenje obveza onih iz državnog proračuna i drugih državnih institucija u roku od 30, a državnih i javnih poduzeća u roku od 60 dana. Sljedeće, zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da obveže uprave u javnim i državnim poduzećima te odgovorne osobe u ministarstvima i drugim državnim institucijama da u slučaju nepodmirenja obveza u rokovima iz točke 1. ovih zaključaka sačini plan nagodbe s vjerovnicima i o tome izvijeste nadzorne odbore, odnosno Vladu Republike Hrvatske. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da obveže članove nadzornih odbora u državnim i javnim poduzećima da utvrde odgovornost uprava radi kašnjenja u podmirivanju obveza utvrđenih planom nagodbe s vjerovnicima i pokreću postupak njihovog razrješenja. Pod 4. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da kvartalno analizira stanje likvidnosti državnih i javnih poduzeća, državnog proračuna i drugih državnih institucija i o tome izvijesti Hrvatski sabor. Zadužuje se Ministarstvo financija, Porezna i Carinska uprava da ubrzaju postupke naplate dospjelih nenaplaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 6 mjeseci izradi i Hrvatskom saboru uputi na raspravu i prihvaćanje prijedlog Zakona o financijskom poslovanju sukladno Direktivi 2000/35 Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama. I sada samo nekoliko rečenica o izvješću koje je dala Vlada povodom ove interpelacije. Vlada vrlo opširno iznosi razloge, odnosno uzroke zašto ne bi trebalo prihvatiti navode iz ove interpelacije. Međutim, ona ne može negirati postojeće stanje u platnom sustavu. Vlada se poziva na globalnu financijsku krizu. Kaže da je došlo do narušavanja svjetskih financijskih tokova koje je pratio propast velikih i značajnih financijskih institucija. Međutim, to se ne odnosi na Republiku Hrvatsku. Hrvatskoj nijedna važnija ni banka ni financijska institucija nije zbog ovih razloga došla u probleme ili pak je došlo do njihove propasti. Hrvatsku krizu nije uvjetovala kriza koja se prelila iz svijeta nego je ona u samom sustavu političkom i gospodarskom koji je danas u Hrvatskoj. Još samo jednu konstataciju koja je zapravo zabrinjavajuća. Vlada kaže pozivajući se na broj insolventnih pravnih osoba, poziva se na činjenicu da je među njima i 16 tisuća 51 insolventna prava osoba koja zapošljava samo jednog zaposlenog. Mislim nevjerojatno je da se ona može pozvati na takvu činjenicu i tada reći da to nije zabrinjavajuće, a istovremeno one čine 65% ukupnog iznosa iznosa nepodmirenih obveza. Pa to je zapravo problem, jer oni ako nemaju veći broj zaposlenih imaju malu imovinu, a zapravo preko 50% su dužnici i narušavaju platni sustav. Vlada kaže da bi trebalo otvarati, odnosno da takve osobe zatvaraju jedno trgovačko društvo i onda otvaraju drugo trgovačko trgovačko društvo, a obveze ostaju u trgovačkom društvu koje ode u likvidaciju ili stečaj. Pa mi postavljamo pitanje, ako Vlada zna za takvu situaciju, ako je tako veliki broj koji je alarmantan, zašto ne predlaže određene izmjene zakona da se to ne može dopustiti. I na kraju Vlada iznosi dva prijedloga zapravo ili nas informira da će doći do novog jedinstvenog uređenja sustava provedbe prisilne naplate i da će doći do novog jedinstvenog uređenja evidencije poslovnih udjela. Pa ako će to biti posljedica ove naše interpelacije ipak smo nešto pokrenuli u ovoj državi. Hvala lijepo.

Hvala lijepo. Kolegice i kolege. Gospodine predsjedniče hvala na dvije minute što ste me pričekali. Činjenica od koje danas moramo krenuti u Hrvatskoj da je nelikvidnost glavni generator problema u gospodarstvu i da mnoge hrvatske tvrtke imaju problem zbog toga što država najčešće pošto je sudionik sa pola, otprilike pola, ne samo država odnosno državni proračun što ministar Šuker obično govori da državni proračun ispunjava sve svoje obaveze. Ali državna poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske su generatori nelikvidnosti i svjedoci smo recimo da jedan HEP je u svakom trenutku dužan preko milijardu kuna, da se farmaceutima duguju veliki novci kroz zdravstveni sustav itd. znači država sudjeluje otprilike sa 10 milijardi kuna u toj općoj nelikvidnosti koja je danas 27 milijardi kuna u Hrvatskoj. I sada se postavlja pitanje, da li sve ove mjere koje Vlada poduzima proteklih dana fondovi, otpuštanje novca HNB-a da bi se dalo gospodarstvu, da li bi efekt možda bio bolji da se redovno podmiruju obaveze, da država i njezina poduzeća redovno podmiruju obveze. Jer dolazimo u jednu ja bih rekao nakaradnu situaciju gdje se krug vrti između države i poduzetnika i sada evo kao država preko HBOR-a i preko poslovnih banaka pomaže gospodarstvu. Normalno da to nije dobro, normalno da takvo gospodarstvo ne može ići naprijed. Što se tiče broja insolventnih osoba on je u ovom trenutku veći nego ikada, bez obzira što ministar Šuker govori da se skoro 50% odnosi na one koji nemaju niti jednog zaposlenog, ali bitno je reći ukoliko se taj problem uočava da se treba i zakonski reagirati. Poduzeća kao HEP, HAC, Hrvatske ceste, HŽ, INA zaboraviti da INA je u podjednakom vlasništvu, Hrvatska je u podjednakom vlasništvu INA-e kao i MOL, duguju otprilike 11 milijardi kuna sa ovim ostalim proračunskim obveznicima ili zdravstvenim sustavom što sam rekao za dug za farmaceutsku industriju. Ono što SDP smatra i što smo uputili u ovu proceduru i bilo bi dobro da vlast prihvati jedan prijedlog koji smo mi uputili a to je da se kao što je to u Europi uobičajeno državne obveze moraju ispunjavati u određenom roku. Konkretno, za državu 30 dana, za poduzeća državna 60 dana i tu bi prekinuli lanac i možda bi ta pomoć gospodarstvu bila puno veća nego što je u ovom trenutku, odnosno možda bi ta pomoć više značila firmama nego što znači ovih 500 milijuna kuna što je jučer na aukciji pušteno. Tu priču ne smijemo podcjenjivati i na neki način 27 milijardi kuna unutarnjeg duga je apsolutno preveliki problem. prilikom uvođenja reda na tržište krenuti prvenstveno od sebe. Još jedna stvar koja je vrlo zanimljiva govori o slaboj naplati državnih potraživanja. U ovom trenutku otprilike 10 milijardi kuna država nije uspjela naplatiti doprinosa i poreznih obveza i na neki način možda tu se može naći dio sredstava kojim bi se onda država mogla smanjiti svoj dio u nelikvidnosti. Na kraju naravno da je uvijek lijepo predlagati neke mjere i reći da je uspjeh 500 milijuna kuna ali gospodo 10 milijardi kuna je puno više od 500 što je jučer pušteno a 10 milijardi kuna država duguje poduzećima koja grcaju u problemima i koje naravno zbog toga ne mogu normalno se razvijati, raditi i

2003. godine bilo je 29 tisuća insolventnih osoba pravnih, sad ih je 24, dakle 5 tisuća manje. 2003. u njima je bilo zaposleno 77 tisuća zaposlenih, danas 44. Dakle, broj insolventnih osoba je danas manji za preko 15% a broj zaposlenih preko 30% u odnosu na 2003. Hvala. Kolega Maras kaže generator nelikvidnosti su državna poduzeća. A sami sebe demantirate da državi nije plaćeno 10 milijardi kuna od poduzetnika. Ja bih samo dopunio ne 10 milijardi od 94. do danas poduzetnici u Republici Hrvatskoj i nisu platili 50 milijardi kuna državi. Da su samo pola toga platili država ne bi dugovala nijedan dan nijednom poduzetniku nijedne kune. A što se tiče broja poduzeća i nelikvidnih poduzeća i iznosa obveza samo bih podsjetio da je 99. godine prije prije 11 godina bilo čak više od 30 tisuća pravnih osoba blokiranih i više od 28 milijardi kuna nepodmirenih obveza. Dakle, nelikvidnost je konstanta hrvatskog gospodarstva s time da su uzročnici upravo poslodavci oni koji najviše prozivaju državu za neplaćanje. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Nenad Stazić. Nema ga. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Hvala lijepo. Jedna izuzetno značajna tema, jedan izuzetno vrući krumpir, jedna tema koja je direktno vezana sa korupcijom, sa mogućim prijevarama i jedna tema koju potpuno opravdano su kolege zastupnici iz SDP-a stavili putem interpelacije na dnevni red ovog Sabora i činjenica da kroz ova dva ispravka navoda na prethodnu raspravu, da ta dva ispravka netočnih navoda manipuliraju. Oni su točni ali manipuliraju sa dimenzijom problema. Naime, reći ću nekoliko stvari vezano na ukupnu nelikvidnost. Kakvo nam je danas stanje to nitko u ovoj državi ne zna, to je broj Točno stanje koliko je tko dužan, gdje je dužan, zašto je dužan, to nitko ne zna pa čak ni u javnim poduzećima za koje bi trebao biti nekakav jedinstveni registar. Prema podacima FINA-e a to ne znači da je sve, ukupno je to 26 milijardi. Činjenica je da je tromjesečni tempo rasta 20%, prema tome za očekivati je da smo sad već i prešli 30 milijardi. Za očekivati, ali ponavljam točan podatak nitko ne zna. Drugo što je izuzetno bitno za naglasiti i što je vrlo jasan argument svima nama da je to problem s kojim trebamo trebamo ne samo Vlada Republike Hrvatske nego gotovo svi i mislim da rasprava o takvom problemu temeljem interpelacije kolega iz SDP-a nije primjerena ukupnom problemu. Svakome od nas je jasno i svima u ovoj državi je jasno da neplaćanje je jedna od poluga za korupciju i žalosna je činjenica da poduzetnik u situaciji mora platiti da bi dobio plaćeno svoju uslugu. Mislim, to je stvarno tragično i definitivno ako ništa drugo iz tog razloga Vlada Republike Hrvatske jer je ona preuzela odgovornost smo u Saboru smo spremni ju poduprijeti u svakom zakonskom prijedlogu kojega najavljuje već duže vremena, međutim nema još uvijek registar. Sve ovo što smo imali prilike i iščitati iz ovog odgovora Vlade na ovu interpelaciju. Prema tome, podrška naša uopće nije sporna ali gotovo sigurno da situacija u kojoj poduzetnik mora platiti da bi bilo njemu plaćeno je definitivno nešto što trebamo i osuditi i spriječiti a isto tako da budućnost poduzetnika ovisi o tome da li će mu netko platiti za 60 dana, 80 ili 250 dana jer ako ne plati njegov sustav pada u vodu. Bez obzira što je taj sustav gotovo ili bolje rečeno vrlo vjerojatno taj poduzetnik ima cijenu, ima kvalitetu, ima produktivnost, međutim nađu se jednostavno dva igrača koji registriraju firmu s nekakvim minimalnim temeljnim kapitalom, uzmu robu, nestanu, firma u registru ostane i dug ostane, a poduzetnik mora jednostavno ići u stečaj. I ponavljam, bez obzira na njegovu kvalitetu proizvoda, produktivnost, cijenu i konkurentnost to je potpuno nebitno. Ovaj sustav definitivno je i sustav koji odbija svakog ozbiljnog mogućeg ulagača. Definitivno, sustav koji ne garantira plaćanje, sustav u kojem javna poduzeća nemaju obvezu plaćanja na vrijeme i nikome se ništa ne dešava. Taj sustav gotovo sigurno odbija svakog ozbiljnog igrača ulagača i prema tome nemojmo se čuditi zašto po kriteriju ulaganja zašto se ništa ne dešava. Ali isto tako nemojmo se čuditi zašto imamo čitav niz špekulanata jer upravo ovaj sustav omogućava špekulantima da se bave sa onom aktivnošću koju znaju, a koja je granično, ako ne i unutar kriminala, ali gotovo sigurno granično unutar kriminala. Radi pojašnjenja ukupne i cjelokupne situacije, da ne igramo, ne uljepšavamo sliku sa brojem i solventnih pravnih osoba i zaposlenima jer normalno da je to jedna kategorija koja koja ima sasvim drugu dimenziju o tome, kategorija koja ima fiksnu brojku. A fiksno govori da smo u 12. mjesecu 1999. imali ukupno nepodmireno 28,6 milijardi. Pa se onda nešto desilo u narednih četiri godine, ponavljam nešto se desilo i 12. mjesec 2003. nepodmireno je bilo 15 milijardi. Ponavljam, 26 koncem 1999. i 15 koncem 2003. I opet se nešto u međuvremenu, od konca 2003. do konca 2009. desilo pa ta brojka je sad 27 milijardi nepodmirenih obaveza. Istu tabelu čitam. Prema tome, to je podatak, nije bitno koliko je brojeva, mislim važno je koliko je ljudi zaposleno, važno je koliki je broj gospodarskih subjekata, ali s obzirom da znamo kakav nam je registar, s obzirom da znamo kako se prati registar, s obzirom da znamo kako se prati i tek sad Vlada ima namjeru urediti taj dio, a to je tko su osnivači. tome, recimo jasno i glasno. Po mnogim elementima imamo sustav koji odgovora špekulantima. I po mnogim elementima imamo sustav koji daje mogućnost tim prevarantima, a s druge strane sprečava svakog ozbiljnog, a i ono malo koliko imamo ozbiljnoga iz dana je u dan je u izuzetnoj velikoj neizvjesnosti i pitanje je da li će sutra moći svoju gospodarsku aktivnost nastaviti ako uđe u lanac nepodmirenih obveza. I na kraju, kolegice i kolege, želio bih podsjetiti i na jedan prijedlog zakona kojega smo u ime kluba Hrvatske narodne stranke uputili u Sabor u lipnju mjesecu 2009. Taj prijedlog još uvijek, zahvaljujući mogućnosti mogućnosti koju daje Poslovnik, taj prijedlog još uvijek stoji u redoslijedu za raspravu. A prijedlog se zove Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, jedan prijedlog zakona s kojim se obvezuje javni partner da prilikom zaključenja ugovora davaocu usluga, radova, nije bitno kakav tip je, ali bitno da tom davatelju usluga da svoju garanciju plaćanja. Jer ako javni partner ima pravo tražiti od isporučioca usluge, a ima tamo po Zakonu o javnoj nabavi pet raznoraznih garancija, mislim da bi bilo vrlo korektno da javni partner svojem vjerovniku prilikom zaključenja ugovora osim časne riječi i dobre namjere da i vrlo konkretan instrument, a s kojim bi se zaštitio vjerovnik da se i njegova usluga i naplati. Da ne nabrajam ostale mjere koje su predviđene u ovom zakonu, a između ostalog jedna zabrana javnom partneru da ide u raspisivanje bilo kakvog natječaja dok nije podmirio stare obveze, sigurno da u segmentu javne nabave, sigurno da u segmentu javnih javnih poduzeća u kratkom vremenu uvelo bi se puno reda, poboljšao sustav likvidnosti. Međutim, za to treba spremnost, sposobnost i znanje da smo ili da je tehnologija uvrštavanja na dnevni red Sabora pojedinih zakonskih prijedloga omogućila da taj zakonski prijedlog uđe u raspravu. Evo šest mjeseci je prošlo, još uvijek čeka svoj redoslijed. Sigurno da bi imali prilike i o tom prijedlogu raspravljati, ali definitivno smatramo da je to jedan od jedan od ključnih mozaika u ukupnom mozaiku slaganja sustava koji daje šansu odgovornima i koji sprečava manipulaciju i zlouporabu špekulanata, a pogotovo onih koji su ili u Lepoglavi ili u nekim ostalim zatvorima, a znamo da iz javnih poduzeća ima ih dosta iz Remetinca. Prema tome, mislim da tu jedna odgovornost svih nas je nužna, prije svega Vlade Republike Hrvatske jer ona je preuzela tu obvezu, ona je preuzela tu obvezu, a podaci na vrlo jasan način govore o slijedu događaja, o posljedicama, svjesni smo ih svi u svakom trenutku i svakom vremenu. I zato u tom smislu mislim da treba raspravom podržati inicijativu prijedloga interpelacije kolege iz SDP-a. Hvala. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prvo je gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala, poštovani predsjedniče. Pa kolega Koračević, vi ste apsolutno u pravu mislim da se ne samo iz današnjeg dana koji je 24.2., a interpelacija je puštena u proceduru iz kluba SDP-a 13. studenog, može vidjeti ustvari neozbiljnost i nevoljkost Vlade da se bavi s ovim vrlo važnim gospodarskim problemom. Naravno da ste vi u pravu i što se tiče odugovlačenja sa puštanjem u proceduru zakona iz oporbenih stranaka, između ostalog ne samo vaših Zakona o javnoj nabavi nego i drugog cijelog niza zakona SDP-a koji se već mjesecima nalaze u proceduri i nikako da se ustvari rasprave. Mislim da se neozbiljnost Vlada i u stvari nevoljkost Vlade da se pozabavi u stvari ovim vrlo važnim problemom vidi i iz sljedećih činjenica. Naime, Vlada ne dopušta na nikoji način prebijanje dugova. Postoji cijeli niz firmi kojima je država u stvari dužna mnogo novaca, a te firme moraju platiti PDV državi bez obzira na to što im država nije platila, znači račune. Zašto se ne omogućava prebijanje dugova meni doista nije jasno, jer bi se na taj način sigurno na neki način olakšalo poslovanje tvrtki. Osim toga, postavlja se pitanje zašto Vlada ne omogući u stvari naplatu tog PDV-a po naplati, a ne po fakturiranju računa. Ja sam dobila odgovor iz Ministarstva financija da je to sukladno direktivama Europske unije u što ja doista ne mogu povjerovati. A mislim da su to mjere kojima bi država, da postoji stvarna volja za rješavanje ovog problema djelomično ipak ublažila probleme sa nelikvidnošću u sustavu. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Pa kolegice, vrlo jasno i svima nama je jasno o čemu se tu radi. Jednostavno sustav se prilagođava trenutnim potrebama nekoga, nečega. Ali definitivno sustav ne daje onu nužno potrebnu generalnu i vrlo jasnu sigurnost za svakog od našeg poduzetnika i zato je dobro da ova interpelacija, da putem ove interpelacije smo tu temu stavili na dnevni red. Ja imam jedan slučaj, upoznat sam i državni tajnik, na žalost nema ga tu, gospodin Mladineo. Pokušavam ga dobit već dva mjeseca, ali ne mogu dobit termin kod njega. Radi se o poduzetniku koji je ušao u različito tumačenje Porezne uprave u jednom gradu i Porezne uprave u drugom gradu. Porezna uprava u drugom gradu ga stavila u blokadu preko 30 milijuna kuna. Taj čovjek nakon pet godina je odlukom, presudom Upravnog suda dobio zadovoljštinu ili utvrđeno je da je ova Porezna uprava koja ga stavila u minus preko 30 milijuna kuna da nije radila u skladu sa zakonom. I taj čovjek još uvijek ne može konzumirati svoje pravo donešeno odlukom Upravnog suda koja je i pravomoćna. Mene traži pomoć, računa da i mi saborski zastupnici možemo nešto napraviti. Ali evo, ja moram vama reći da ja pokušavam već dva mjeseca dobiti termin kod državnog tajnika Mladinea zajedno sa tim poduzetnikom jer njemu prijeti opasnost da uđe u zastaru, da mu cijeli sustav propadne. Dobro da je tu. Čul je, zna o kojem poduzetniku se radi, zna o kojem se problemu, pa ga ja sad ovim putem molim za termin. Samo za termin, ništa drugo. Evo hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo repliku dalje gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Koračeviću vi ste naravno u svojoj raspravi dobro primijetili da je ova interpelacija Kluba zastupnika SDP-a koja govori o tome da u Hrvatskoj postoji znači problem likvidnosti ili ne plaćanja, da se s takvim stajalište kluba SDP-a pa i vas na neki način posredno u svom odgovoru složila i Vlada Republike Hrvatske. Jer evo, meni je barem ako ništa drugo zadovoljstvo što nekako sramežljivo priznaju da da, toga ima. Ne možemo se jedino složiti tko je kriv za takvu vrstu nelikvidnosti, pa evo i ova dva sramežljiva prijedloga da će se ipak nešto napraviti, a to znači jedinstveno se urediti sustav provedbe prisilne naplate i uređenja i evidencija poslovnih udjela govori o tome da hajde postoji barem dobra volja da se nešto napravi. da je to problem koji traje godinama kao što je kolega Marić rekao. Ja ipak moram reći da je da, problem je dugogodišnji. Da, 2000. godine se problem nelikvidnosti od silnih milijardi koliko je bio ipak probao ili se djelomično ili se dobrim dijelom razriješio, pa to pitajte današnje poduzetnike kojima su dužni. Ali ne znam zašto se sad ovih drugih 6 godina stalo sa takvim načinom i da je sad došla ova insolventnost na te milijarde koje se ne znamo dogovoriti ni što je FINA i što su prave milijarde, ne da se prave milijarde duga. Ali interesantno je tako pravne osobe mogu biti insolventne, mogu imati glavne i pomoćne račune pa im se ne može ući u trag. A kako to da fizička osoba koja je također insolventna pa ne plati struju jedan mjesec, drugi mjesec. Znate šta će im napraviti? Iskopčat će struju. Znači, postoji način kako se to može razriješiti. Ali eto, ja se nadam da će i ova interpelacija biti jedan poticaj da se onda HEP-u isključi struja ako je HEP dužan tu milijardu ili dvije o kojima se već govori. Hvala. Odgovor gospodin Bodakoš. neću reći vašom konstatacijom. Ali slažemo se sa problemom da problem postoji i sa dimenzijom problema normalno da ovisno o poziciji ili opoziciji da taj problem ili ili ga prikazujemo realno ili ga pokušavamo uljepšati. Ali gotovo sigurno i ne bih se složio s vama da Vlada ne želi to riješiti. Ona to želi u svim programskim i planskim dokumentima uvijek su najavljivali svoju namjeru da riješi i da ustroji jedan učinkovit sustav sa svim potrebnim efikasnim kontrolnim mehanizmima. Međutim, do sad nisu uspijevali. A sama činjenica da nisu uspjeli govori i u ovom odgovoru piše da će Vlada razmotriti i potrebite izmjene zakonodavstva, okvire za osnivanje novih gospodarskih aktivnosti, suzbijanje sive ekonomije, jedinstveni registar računa, cjelovita slika imatelja imatelja udjela u registru. Prema tome, Vlada još uvijek je u najavi i na nivou pisma namjera. Ali računamo da će i prijeći sa pisma namjere na vrlo konkretne akcije i aktivnosti. Imamo još repliku, gospodin Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Koračević, podatke koje ste čitali o insolventnosti su vam točni, jer iz iste tabele iščitavam. Ali kad ste komentirali čini mi se da malo nedostaje hrabrosti i pojave nazad imenom i prezimenom. Da nedostaje hrabrosti nazvati pojave nepoželjne imenom i prezimenom. Pa to je, tko su te neplatiše u Hrvatskoj? Pa zar trebamo skrivati da su to trgovački lanci, pa zar trebamo skrivati da je to INA, da trebamo skrivati da su to velike farmaceutske tvrtke, da trebamo skrivati da je to PAN ili Kiop koji duguju po 700 milijuna kuna. Zar trebamo skrivati da ima tvrtki koje su solventne a ne plaćaju zato što se bave nekim drugim aktivnostima, nenamjenski troše sredstva, zar trebamo. Zašto "Podravka" duguje? Zato što se igrala novcima. Zašto INA duguje? Zato što je vlasnik deponirao nekoliko desetaka milijuna eura u banku. Pa neće onda, onda duguje državi. Zašto, mislimo da neće dobavljač koji su sanirali primjerice Adriatica.net neki dan, to odraziti se na njihove vjerovnike. Za sve te iznose će ostati dužni svojim vjerovnicima. Zato mislim da trebamo imenom i prezimenom nazvati točno određene nepoželjne društvene pojave. Hvala lijepa. kolega Mariću, stvarno hvala na ovoj replici i ovo je jedinstvena prilika da, a možda i simbolična, evo sjedim u sredini da se slažem i sa vašom raspravom sa desne strane i sa inicijativom kolega sa lijeve strane i potpuno se slažem s vama. Ajmo ih nazvati imenom i prezimenom. I ajmo zadužiti Vladu Republike Hrvatske da, jer ona je ta koja bi trebala imati ta imena i prezimena. Ajmo zadužiti Vladu Republike Hrvatske, evo tu imamo dva državna tajnika, tri državna tajnika. Ajmo zadužiti, Ajmo zadužiti, ajmo pokrenuti raspravu u Hrvatskom saboru da vidimo koja su to poduzeća privatna, koji su trgovački lanci, koja su javna poduzeća, koje su općine i gradovi. Ajmo to nazvati punim imenom i prezimenom, upravo zato podržavam ovu inicijativu kolega iz SDP-a da se na dnevni red Hrvatskog sabora stavi i ta tema. Žalosno da ta tema na dnevni red Hrvatskog sabora mora doći putem interpelacije, ali ajmo tu priču nazvati punim imenom i prezimenom i zbog nas i zbog naše budućnosti. U svakom slučaju moja podrška vašoj ideji nadam se da će i predstavnici Vlade prihvatiti i dati nam mogućnost da se o tome stvarno provede jedna meritorna rasprava kao što je provodimo naše informacije informacije koja je vrlo jasnu sliku dao o tijeku vremena od '98. do 2009. Hvala. I zadnja replika, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Koračević u raspravi ste dobro primijetili da ovakve stvari ili dolaze putem interpelacije oporbe ili kada predlože klubovi zastupnika određene zakone oni čekaju, čekaju nekada ne dočekaju uopće svoj red. Stvari treba nazvati punim i pravim imenom, a pravo ime za ovu stvar je da vladajuća stranka nema šta reći o ovom problemu, to je pravo ime, i da problem 27 milijardi kuna unutarnje nelikvidnosti ne zaslužuje niti raspravu u ime kluba HDZ-a. To je odnos koji vlast i vladajuća stranka imaju prema ovom problemu i svi građani koji nas iz Hrvatske danas gledaju, svi gospodarstvenici znaju da HDZ to nije briga. Nije briga HDZ šta je 27 milijardi kuna unutarnja nelikvidnost i nije ga briga šta je u zadnjih 10 godina to najveći broj. Treba stvari isto nazvati pravim imenom i prezimenom i reći da je istina da je sada najgora situacija da se u zadnju godinu broj insolventnih osoba povećao za trećinu, da je unutarnja nelikvidnost povećana za 8,6 milijardi kuna, da u tim pravnim osobama ili kod obrtnika radi 70 tisuća hrvatskih građana koji ne mogu, blokirane su firme, ne mogu raditi jer ne mogu naplatiti, ti ljudi ne mogu dobiti plaće. I sve to kolega Koračeviću ne zaslužuje raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Toliko o odnosu vladajuće stranke prema ovom problemu koji mi danas stavljamo na red. Da li treba išta više reći? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor. Ali usput ni jedan klub nije ništa komentirao. Izvolite. Ne samo HDZ, nego ni jedan klub. u ime kluba, evo imam i prijavnicu, trebao sam govoriti, međutim jednostavno računajući da će klubovi krenuti u raspravu po toj temi zakasnio Pa zato govorim pojedinačno. Prema tome, taj sustav pripreme teme funkcionira izuzetno dobro i evo ja sam ulovio na taj mamac i morat ću pretrpjeti kritike u klubu zbog nepravovremene reakcije. Ali definitivno ja ne ulazim u to je li, da li klub HDZ-a ima potrebu o tom problemu diskutirati ili nema, sasvim sigurno svatko odgovoran u ovoj državi svoju odgovornost na tu temu, svoj doprinos u rješavanju te teme mora dati i osobno još uvijek želim vjerovati da da ćemo dočekati vrijeme da se taj sustav uravnoteži, prije svega zbog naših poduzetnika i ukupnog gospodarstva koje jedino može i jedino stvara novu vrijednost u ovoj državi, a bez nove vrijednosti mi sasvim sigurno kao država ne možemo očekivati realizaciju onoga što očekujemo i što naši građani očekuju, ali definitivno sustav neplaćanja, sustav dugovanja, sustav u kojem moraš kao poduzetnik platiti da bi ti netko platio, jer taj kojemu trebamo suditi i kojega treba riješiti, a za to je zadužena ponavljam izvršna vlast ili konkretno Vlada Republike Hrvatske. (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa prva rečenica u ovoj interpelaciji obrazloženje je upravo da je nelikvidnost i neurednost plaćanja obveza jedan od najvećih problema hrvatskog gospodarstva. Pa mislim da nije to nikakva novina što je to otkriveno, jer i sama uvodničarka gospođa Zgrebec je rekla da i '99. godine ta nelikvidnost je bila vrlo velika i da je u onome vremenu koalicijske Vlade na neki način i određenim zakonskim odredbama, pa i jednom suvislom skinuta ta, odnosno smanjena ta nelikvidnost i neurednost plaćanja, što imao sam prilike iskreno govoreći i čuti i slušati kod gospodarstvenika koji su baš taj, to razdoblje i to vremensko razdoblje spominjali kao jednu od vremena kada je jedna veća količina sredstava bila u gospodarstvu, u tijekovima gospodarstva i kao takvu i kao takvu upravo to plaćanje je bilo mnogo kvalitetnije. Normalno da sadašnje stanje koje je u ovoj situaciji i da ova nelikvidnost i neurednost plaćanja i ovaj unutrašnji dug koji se spominje od 27 milijardi kuna, normalno da opterećuje poslovanje gospodarstvenika, opterećuje poslovanje pojedinaca, tvrtki i sve to izaziva i velike probleme vezano za opstojnost određenih djelatnosti i grana gospodarstva. Ja bih spomenuo samo jednu, recimo o kojoj evo nešto više i bavim se s tim. To je pitanje odnosa i države po po jednom od obveza koje ima prema poljoprivredi, a to su poticaji poljoprivrednicima. Dugovanja koja su prisutna i o kojima govorimo danas i pojedinačno i stranke i ne znam i ovo i ono spominje se da ta dugovanja su od dugovanja za proizvodnju pa sve do onih kapitalnih ulaganja koje je preuzela država da će 50% platiti, da oni dosežu i do jedno milijarde kuna. Naravno, ako gledamo da ta sredstva koja su već trebala biti u tijekovima gospodarstva poljoprivrede da oni izazivaju i veliku nelikvidnost kod poljoprivrednika. Normalno da mnogi zbog toga ne mogu zanavljati proizvodnju pa i ova ovogodišnja proljetna sjetva je pod velikim upitnikom jer tamo likvidnost poljoprivrednika ona izazvala je također i nelikvidnost proizvođača inputa. Normalno da svi oni koji, inputa koji se koristi u poljoprivredi, i to je i sjeno i gorivo i gnojivo i zaštitna sredstva itd, da ako seljaci ne mogu, odnosno poljoprivrednici to platiti da oni neće ulaziti u nova zaduženja i te inpute im ponovno davati ako nisu platili stare inpute. Ja sam imao prilike razgovarati sa tvrtkama koje financiraju proljetnu sjetvu i koji su rekli da jednostavno ne mogu ići više u takav rizik da financiraju proljetnu sjetvu poljoprivrednika ne znajući da li će im se ta sredstva vratiti. Jedan mi je čak rekao da recimo u 10 slučajeva kada su sufinancirali proizvodnju mlijeka u 10 farmi da je tek 1 farma im vratila sredstva, 9 jednostavno ne mogu. Znači, da je ta nelikvidnost koja je krenula od toga dijela da država s obzirom da je nije isplatila ta sredstva, te poticaje na koje se normalno i računa, i računaju ti poljoprivrednici da se taj lanac proširuje i na same proizvođače. Nedavno kada je bilo o ovim poticajima govorio sam o silažnjom kukuruzu, o poticajima koji su podignuti na 2600 i poslije toga smanjeni za 1000 kuna normalno da u takvom odnosu kada netko prilazi nekom poslu i kada računa na određena sredstva, konkretno govorimo ovdje o državnim poticajima, da onda ne može se svakih 5 ili 6 mjeseci mijenjati taj odnos. Upravo ovakav dio neplaćanja stvarat će i jedan dužnički odnos ovih poljoprivrednika koji računaju na njih, a ta dugovanja će biti prema proizvođačima inputa vezane u tom smislu da ih oni jednostavno više neće htjeti i davati. Drugo je pitanje dugovanja koja su prema raznim djelatnostima vezana za državu. Jedna od takvih je recimo i veterinarstvo. Ovdje imamo konkretno da određene zaštitne mjere država propisuje za zaštitu ljudi i životinja od određenih cijepljenja do deratizacija itd., a u isto vrijeme se poslovi izvrše, a ta sredstva nisu redovito isplaćena. Normalno da i tako jednoj značajnoj službi stvara velike probleme pa kažem imao sam i tu priliku vidjeti da su ta dugovanja vrlo visoka, a u isto vrijeme da i oni ne mogu podmirivati one osnovne svoje potrebe za kupovinu lijekova ili nekih drugih sredstava. na kraju pitanje u gospodarstvu vidimo, a i u ovim raspravama već bilo je govora, da je taj problem toliko eskalirao da imamo slučajeva prisutnih traženja puteva kako da se dođe do tih sredstava koji su normalno odrađeni, zarađeni i sve. Upravo ti putevi često puta se vezuju već i uz koruptivne aktivnosti. Upravo bilo je govora o tome da često puta se mora dati određena sredstva, određeni postotak da bi ti netko platio posao koji si i zaradio. Mislim da tu poseban je odnos vezan između države i poduzeća ili gospodarstva koje radi sa državom gdje često puta ona uzrečica ako imaš nekoga tamo onda ćeš lakše to naplatiti ili ne znam na koji način. I upravo na kraju bi zato i podržao ove zaključke koje u ovoj interpelaciji koji su izneseni. Pitanje znači, podmirenja obveza iz Državnog proračuna i državnih institucija u roku od 30 dana, a državnih i javnih poduzeća u roku od 60 dana. Mislim da je to jedno od značajnih stvari da bi se sredstva koja se sada vjerojatno kreću u nekim drugim tokovima vratila u tokove gospodarstva i na taj način stvorila jedan pravni osnov da sve ono što se radi, zaradi da se to i podmiri u obliku onih sredstava koje treba da se i plate za posao koji je izvršen. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo replike. Gospodin zastupnik Zdravko Ronko, izvolite. Hvala lijepo. Pa evo imali smo prilike čuti 27 milijardi da su nepodmirene obveze krajem 2009. Dakle, kolega Bodakoš pitanje je koliko je to u ovom trenutku i naravno da mi ne znamo pravo stanje stvari. Ja ne bi ovog trenutka vama replicirao u onom smislu da li je neki klub se javio za raspravu ili se nije javio za raspravu. Da li je imao što reći ili ne, ali ovo je zasigurno jedan problem koji sve nas tišti i u ovoj sabornici, a zasigurno tišti i u Vladi. Pa bih ja pokušao u ovoj replici spomenuti ne samo priču o tome kako ćemo mi se potruditi ili kako bi se netko trebao potruditi da riješimo ova nepodmirena dugovanja već kako da prebijemo ta međusobna dugovanja i potraživanja. Mislim da je vrijeme da svi o tome dobro razmislimo i da na neki način Vlada što je moguće prije i u saborsku proceduru pusti prijedlog Zakona o multilateralnoj kompenzaciji. I mislim da bi to bilo itekako potrebno jer bi na taj način zasigurno doprinijeli snažnom smanjenju ove nelikvidnosti u sustavu. Dakako i obvezat sve oni koji to trebaju pridonijeti. Pa, ako bi kojim slučajem evo ova interpelacija i ovi zaključci prošli u ovom Saboru ja bih ipak predložio onda iako sam uvjeren da neće, a predložio bih točku 7. Nisam je mogao predložiti jer me 9 mjeseci nije bilo u ovom Saboru, ali bih predložio i 7. točku da se obveže Vlada Republike Hrvatske da u roku od 90 dana izradi i uputi Hrvatskom saboru raspravu upravo taj prijedlog o provođenju obveze multilateralne kompenzacije

kolega Ronko mislim ovo pitanje prebijanja tih dugovanja. Kažem ono je svakako posebno interesantno u ovim dijelovima gdje se radi sa državom. Ovo što sam spomenuo veterinarsku službu. Pa bio sam vidio sam da mnogi koji su obavili te radnje koje je sama država propisala, govorim to su zaštitne radnje zaštite životinja i ljudi, da u isto vrijeme i oni imaju određena dugovanja prema ne znam putovnica itd. prema državi koje obvezatno moraju uplatiti. Oni moraju to uplatiti. Pokušaj prebijanja a u isto vrijeme čekaju za posao koji su napravili, za posao koji su obavili, posao koji je dao svoj rezultat. govorimo o trihinelozi itd. o akcijama koje su radile veterinarske službe i sanirali su određene probleme koji su se javljali i država je bila spremna i rekla je da će to financirati. Oni su to obavljali. Ali dok naplate to duže puno duže vremena prođe nego ono što su oni obvezni dati toj državi. I kada idu na to i traže određeno prebijanje toga dugovanja, normalno država ne prihvaća to nego traži ti plati ovo, ako nisi platio na to idu i kamate idu i sve ostalo, a novce kada dobiješ dobro je kada ćeš ih dobiti. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin Gordan Maras replika. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bodakoš vi ste u svojoj raspravi spomenuli da je problem nelikvidnosti izražen i u poljoprivredi ja ću reći i u ribarstvu. Imam nekoliko nekoliko mailova svjedočanstva ribara koji su isporučili ribu tvornicama ribe konkretno radi se o tvornicama u vlasništvu Podravke, znači za brend Andrija za brend Eva. Nažalost nisu dobili iako su ulovili čak 15% više ribe nego prošle godine. Imaju problem sa naplatom i nemaju čak ni za gorivo da bi nastavili dalje sa izlovom ribe. Ono što svi znamo u Hrvatskoj i što smo svi već, pa govorim o tome sigurno godinama, možda dvije godine da je taj problem izuzetno složen, ministar Šuker je odlučio riješiti sada sa dvije izmjene zakona. Jedna je izmjena Zakona o sudskom registru gdje po njegovim riječima najveći problem u onima koji imaju firmu kada naprave dug se preregistrira nastavljaju raditi, izmjene Ovršnog zakona da se lakše naplate potraživanja. Naravno bilo bi dobro to napraviti možda je već i krajnje vrijeme, možda je prekasno, ali bilo bi dobro da ministar Šuker prihvati ovaj zakon koji je SDP uputio u proceduru i da krene od države. za korisnike državnog proračuna, 60 dana za javna poduzeća. I to će biti najbolja pomoć hrvatskom gospodarstvu. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Maras normalno da ovi problemi u svim granama kao što sam i rekao gospodarstvo na neki način. To gospodarstvo i uništavaju i dovode u velike poteškoće. Normalno ako netko tko je obavio posao kao što ste govorili o ribarima, koji je to isporučio tu lovinu i sve ostalo da očekuje i rezultat toga svoga rada, a to je da da mu bude i plaćeno. Normalno je i ono što se proteže sve više. Svako to neplaćanje u ovome daljnjem tijeku dovodi do toga da jednostavno taj koji je pošteno radio da on ne može imati svoje osnovne impute za daljnji rad. I što dovodi? Dovodi ga do toga da prestaje raditi, da je dužan onome koji je njemu dao impute, konkretno kada ste govorili o ribarstvu, to je gorivo to su ovi rezervni dijelovi i sve ostalo što ide. u isto vrijeme on svoja sredstva ne može dobiti. Normalno da u takvoj situaciji upravo ovaj zaključak koji sam spomenuo i kojeg i vi spominjete pitanje obvezatnog plaćanja i rokova od 30 i 60 dana da će to biti jedan bolni potez, ali da će dovesti sigurno do kvalitetnijega života i rada u našem gospodarstvu. Hvala. Hvala. I replika, gospođa Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Pa kolega Bodakoš kada već govorimo o Vladinim mjerama za olakšavanje i uopće preživljavanje poduzeća i gospodarstva u ovim teškim prilikama. Ja bih upozorila na jednu kontradiktornost koja postoji među zakonima hrvatskim. I to se prvenstveno odnosi na opći Porezni zakon koji u članku 118. omogućava obročnu otplatu dugovanja tvrtkama. No s druge strane Zakon o javnoj nabavi onemogućava tvrtkama koje na taj način obročno otplaćuju svoja porezna dugovanja, da sudjeluju u javnim nadmetanjima. Upozorila sam Vladu Republike Hrvatske na ovaj na ovaj problem i ja se nadam da će Vlada Republike Hrvatske kao odgovor na moje zastupničko pitanje napraviti nekakvu prelaznu mjeru gdje će riješiti ustvari ovu rupu unutar samog zakona i na taj način omogućiti preživljavanje mnogim tvrtkama koje su nažalost bile prisiljene na obročnu otplatu poreznih dugovanja prema državi i da će im omogućiti preživljavanje tako da mogu sudjelovati u javnim nadmetanjima. Dragutin (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice Mirela, normalno da obročna otplata dugovanja da je često puta i potrebna upravo zbog ovih situacija u kojima se nalaze ta poduzeća. Međutim ovdje trebamo biti svakako oprezni jer pitanje je kome se ta obročna otplata dugovanja može davati i tko je taj koji će uistinu to poštivati jer često puta ta obročna otplata dugovanja kod nekih poduzeća ili gospodarstvenika se proteže u nedogled odnosno da ne kažem dok ne dođe na javno zvono, onda se tek to to rješava a obično su to i oni koji su bliže da ne kažem državi, Vladi i sve ostalo. Druga je stvar pitanje sudjelovanja na javnim natječajima. Posebno mislim da treba i postojati mogućnost da sudjelovanje na javnim natječajima onih proizvođača koji proizvode proizvode koji se uvoze ili sirovine odnosno koji imaju inpute za neku gradnju ili nešto a kao konkretno i drvna industrija normalno da takvima treba omogućiti i uz određeno ako postoji dugovanje ali kroz takav jedan posao oni će sigurno stvoriti uvjete da bi mogli i otplatiti ta dugovanja a i nešto novo zaraditi. Hvala.

Hvala gospodine predsjedniče. Vrlo kratko. Željela bih reći da predlažući ovakvu interpelaciju mi smo pošli od toga da je problem neplaćanja odnosno nelikvidnosti, insolventnosti zapravo problem broj jedan danas u hrvatskom gospodarstvu. Interpelacijom o radu Vlade zapravo smo se mogli koncentrirati samo na onaj dio koji Vlada kontrolira a to je državni proračun, to su državna i javna poduzeća i državne institucije. Vlada bi svojim primjerom trebala pokazati da je odgovorna i kao vjerovnik ali i kao dužnik. Da nisu točne informacije da se iz proračuna ažurno plaća govori podatak koji smo eto da ponovim čuli ponovo od državne revizije da se prekoračuju planirani iznosi, da se određene obveze prenose u slijedeću godinu. Prema tome, nije točno da se s obzirom da i nema kontinuiranog priljeva u državni proračun prihoda nije točno da se naplaćuje na vrijeme. Kad govorimo da bi Vlada trebala biti odgovoran vjerovnik onda se ne bi moglo dogoditi da se kumulira 11 milijardi kuna potraživanja po osnovu poreza i doprinosa i da zapravo se ne reagira na vrijeme. Mi kontinuirano upozoravamo da nije dobro što se mogu davati mogućnosti otplate na rate ili prolongiranje uplate poreza i doprinosa koji se reguliraju godišnjim zakonima zakonima o izvršavanju državnog proračuna jer tim se može značajno manipulirati. Dakle, da je država ažurnije naplaćivala poreze i doprinose, da se nije došlo do toga da je kumulirala 11 milijardi kuna ili gotovo 50% ukupno iskazanih nenaplaćenih obveza tada ne bi trebalo uvoditi ni krizni porez, vjerojatno ne bi trebala dizati stopu PDV-a, ne bi trebala uvoditi nove trošarine jer je to daleko veći iznos nego što se planiralo godišnje prikupiti po ove tri osnove. Europska unija ima Zakon o financijskom poslovanju. Prije nešto više od godinu dana donijela ga je i Republika Slovenija. Tim zakonom obuhvaćaju se rokovi plaćanja, sankcije za neplaćanje odnosno za prekoračenje rokova plaćanja, utvrđuju se kamate za prekoračenje rokova plaćanja, reguliraju se ovrhe i reguliraju se stečajevi. Kad govorimo o ovrhama i stečajevima pa poduzetnici ne žele ići na prisilnu naplatu jer taj postupak dugo traje i često mu dužnik i kaže pa tuži me pa ću ti onda eventualno platiti za pet ili šest godina kad dođe sudska presuda. Nažalost, mi još uvijek imamo situaciju u državi da je veća zaštita dužnika nego vjerovnika i to ne olakšava poslovanje već pogoduje prijevari, korupciji i zašto ne reći na kraju i krađi. Ako netko kupuje robu za koju unaprijed zna da ju neće platiti a šta je to drugo nego zapravo prijevara i krađa i tako bi se trebala sankcionirati. I željela bih na kraju reći nešto što je potaknuo u svojoj replici kolega ili u ispravku navoda kolega Marić. Pa zna se tko su najveći dužnici u državi. Oni su grupirani u četiri djelatnosti a te četiri djelatnosti ukupno imaju 83% nepodmirenih obveza. To je trgovina sa 35,5%, prerađivačka industrija sa 22,6, građevinarstvo sa 13,8 i poslovanje nekretninama i iznajmljivanje i poslovne usluge 11,3%. Ako je država vjerovnik u 50% ovakvih potraživanja pa onda točno zna koje su to trgovačke kuće, koje su to prerađivačke tvrtke, koji su to građevinari koji ne plaćaju na vrijeme svoje obveze. Da ovaj iznos od 27,1 milijarda kuna iskazanih nepodmirenih obveza u 12. mjesecu prošle godine zapravo predstavlja tek vrh sante leda, zapravo govori podatak što mi nemamo nikakve evidencije koja su stvarna međusobna dugovanja i potraživanja između gospodarskih subjekata. I to je problem koji će prije ili kasnije buknuti na način jer takve tvrtke ne isplaćuju, ne samo da ne isplaćuju poreze i doprinose, one ne isplaćuju plaće. Ti ljudi će sutra dolaziti na burzu, za njih nisu plaćeni ni mirovinski ni zdravstveni doprinosi. Pitanje je kako će oni ostvariti prava iz zdravstvenog i mirovinskog po osnovi po osnovi mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ako za njih nisu plaćene obveze makar su eventualno dobili isplaćene neke minimalne plaće. I na kraju ću ponoviti. Vlada u svom izvješću na ovu interpelaciju govori o novom jedinstvenom uređenju sustava provedbe prisilne naplate. Ako to omogući da će se brže i ažurnije naplaćivati potraživanja poslovnih subjekata to će značiti zapravo i prvi korak u smanjenju ili likvidiranju inflacije. Novo jedinstveno uređenje evidencije poslovnih udjela također bi trebalo biti u tom smjeru, međutim moramo reći da to nije dovoljno i da treba poduzimati i druge mjere a ne samo u ovom zakonodavnom smislu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Predstavnik Vlade? Ne. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.